Kolegice i kolege 15 sati je prošlo, nastavljamo sa raspravom. U ime kluba HDZ-a govorit će uvaženi zastupnik Đuro Popijač. Izvolite. Hvala vam gospodine potpredsjedniče, doministrice, zamjenice, kolegice. Evo dakle poslije pauze otvoriti ovu popodnevnu sesiju ipak neće biti onako kao što bi bilo da sam imao priliku zatvoriti onu dopodnevnu, ali manje-više. pokušat ću u nekoliko rečenica se samo kratko osvrnuti dakle i na ovaj prijedlog Zakona o osnivanju Agencije za investicije i konkurentnost. predlagač jasno govori da je temeljni razlog zbog kojeg se predlaže donošenje ovog zakona da proizlazi iz potrebe sustavnog pristupa poticanja investicija i povećanja konkurentnosti hrvatskog gospodarstva kao glavnog pokretača gospodarskog rasta i razvoja. I da bi se ostvarili naravno ti ciljevi predviđa se zakonom da će njihova djelatnost biti usmjerena na evo poticanje investicija pravnih osoba, pružanje podrške ulagačima u svim fazama provedbe investicije, ali evo ovdje nešto novo i nakon završetka te provedbe investicije. Promicanje RH kao poželjne ulagačke destinacije, podršku, razvoj i primjenu novih financijskih mehanizama pa se tu sad uvode i neki novi pojmovi, dakle Jamstveni fond za veliku industriju, Fond za potporu investitorima itd. Zaista vrlo ambiciozno zvuči i atraktivno no evo i odmah na početku pitanje je da li je i sam tekst ovog zakona odgovorio na ove zahtjeve koji su postavljeni na samom početku zakona, a i generalno pitanje da li zapravo ovi ciljevi u suštini i ocrtavaju ono što bi Vlada i sva ministarstva ili barem većina ministarstava trebala u suštini raditi ili to zaista ova Vlada misli da ove ciljeve može dostići ili dostizati ovakva agencija. Znamo mi svi ovdje dakle da iskustvo sa ovakvim agencijama ili agencijom država Hrvatska ima i da su naravno sami rezultati rada tih agencija i efekti koje su oni postizali relativno skromni, a troškovi nisu bili zanemarivi. Možemo govoriti i o krivnji ove ili one Vlade, ali ako se ima ambicija da se ostvaruju ovakvi ciljevi držim da i zapravo siguran sam kao što to nije bilo ni u prošlosti da ova agencija, pogotovo ovako definirana, nema nikakve šanse. A time nažalost ni Vlada Republike Hrvatske, ali još zapravo više nažalost hrvatsko gospodarstvo u cjelini. Sam tekst zakona dakle nekoliko komentara možda za razmišljanje ili možda kao poticaj samim predlagačima, obzirom da će se zakon usvojiti, da pokušaju i popraviti ono što se popraviti da. Dakle agencija u članku 2. definira se da će to biti pravna osoba s javnim ovlastima, a koja obavlja poslove u okviru djelatnosti propisano ovim zakonom. Koje će to biti javne ovlasti? Čime će one biti definirane? I znače li javne ovlasti i zapravo nove javne obveze budućim potencijalnim investitorima, ulagačima, gospodarstvenicima? Ponavljam pitanje, koje su to javne ovlasti koje bi ovakva agencija trebala imati? Zar već nema dovoljno institucija državnih i sa previše javnih ovlasti i sa previše obveza koje hrvatski gospodarstvenici i investitori i ulagači moraju ispunjavati? Definira se u članku 3. djelatnost agencije – kaže da je to sustavna i operativna provedba politika i mjera za povećanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva s posebnim naglaskom na poticanje investicija pravnih osoba itd. Kaže provedba politika i mjera. Tko je donio politike i mjere koje će ova agencija provoditi? Kako će se dogoditi da agencija povećava konkurentnost hrvatskog gospodarstva kad sve ono što čini Hrvatska vlada i ono što je dosad činila je upravo suprotno? Pogoršanje investicijske gospodarske klime je očito, samom činjenicom, dakle uvođenjem i provedbom novih poreznih mjera, škara, novog poreznog udara, dakle od povećanja PDV-a pa do poreza na dohodak gdje se uništava srednji sloj pa naravno onda i temeljni motiv zbog čega netko ulazi u investiciju ili u poduzetništvo ili da se bavi gospodarstvom je dodatno oporezivanje dobiti, a najkatastrofalniji i najskandalozniji je upravo čin oporezivanja prošlosti. I to uglavnom uspješnih poduzetnika koji su svoju dobit i čuvali u svojim firmama upravo za investicije i za ove crne dane. To svakako ova agencija ne može popraviti niti sve ono što je ovdje definirano ne može anulirati negativne efekte koje je već Vlada uspjela učiniti za ovih nešto više od 100 dana. Ovdje piše isto da se provodi i proaktivni pristup poticanja investicija sukladno strategiji poticanja investicija. Ne mogu se sjetiti koja je to strategija, ali i ne znam da li to to Vlada donosi neku novu strategiju poticanja investicija, da li ona postoji, će postojati ili će se ona donositi i tko će je na kraju donositi? Zanimljivo je dakle razmisliti i možda malo se zamisliti na kraju krajeva oko ove točke 3. gdje se kaže da se daje podrška primjeni novih financijskih mehanizama za područje gospodarstva. Jamstveni fond za veliku industriju i Fond za potporu velikim investitorima. Što je to Jamstveni fond? Je li predviđen proračunom, tko će ga organizirati, tko će ga nadzirati i kako će on funkcionirati i za koje investicije i za koje investitore će će on biti namijenjen? Da li je to u javnom sektoru da li je to potpora privatnim investicijskim poduhvatima dakle za veliku industriju. Što je definicija velike industrija? Što je definicija velikog investitora? Prijepodne smo svjedočili i komentirali još sličan zapravo poduhvat gdje je ministar malog gospodarstva osniva svoju agenciju odnosno HAMAG taj investicijski nekakav portfelj, očito se plašeći da će mu ovaj veliki ministar odnosno ministar velikog gospodarstva nekako anulirati ili zasjeniti njegove interese ili njegovu vjeru da on u tom malom segmentu može nešto učiniti. No međutim kako je ovo kreirano bojim se da ovo zadire u sve i svašta. Maras, ministar Maras je definirao da je mala investicija do 50 milijuna eura, ne znam koliko se u Hrvatskoj očekuje investicija velikih investicija iznad 50 milijuna eura, a da bi bile to investicije u realni sektor u gospodarstvo osim nešto ako će biti u energetici, turizmu ili slično ili u Ovdje možda samo jedna sugestija isto tako piše da ova agencija pruža podršku Vijeću za konkurentnost vijeću sa velikim slovom. Ja pretpostavljam da mislite Nacionalnom vijeću za konkurentnost to je vijeće koje postoji pa evo ako to nije novo vijeće za konkurentnost onda možda da to promijenite i da stavite korektan naziv vijeće koje danas egzistira, formirano je još 2002. … HUP-a sindikata dakle pravi naziva je Nacionalno vijeće za konkurentnost ili NVK-a. Zanimljivo je a već je to ovdje bilo komentirani kako se misli upravljati Dakle, rečeno je i komentirano već da agencijom upravlja upravno vijeće koje čini predsjednik i 14 članova. Dakle, operativnost i efikasnost nekog tijela pretpostavljam agencije koja će možda imati malo više zaposlenih nego članova upravnog vijeća je zaista zanimljiv proizvod. Predsjednik upravnog vijeća je po položaju je ministar nadležan za gospodarstvo. e sada je pitanje isto tako s obzirom na sve ono što smo slušali prijepodne što gledamo generalno kako Vlada funkcionira što je i koji je to ministar nadležan za gospodarstvo. Ako ste mislili da je to prvi potpredsjednik Vlade i ministar gospodarstva onda je možda i trebalo napisati po položaju ministara gospodarstva. Jel da li je ministar malog poduzetništva nadležan za gospodarstvo ili nije? Da li je ministar poljoprivrede nadležan za gospodarstvo ili nije? Ili možda neki drugi. Pogotovo kada je samoustroj Vlade sugerira da se gospodarstvom u širem smislu bavi 10-ak ili više ministarstava. Koji je to onda ministar nadležan za gospodarstvo? Možda ako je to bila ideja onda je trebalo napisati da je to ministar gospodarstva kako mu se zove i gospodarstvo. I zanimljivo je sada evo člana upravnih vijeća čine razno razni predstavnici raznih tijela. Zašto baš ovih? Zašto ne drugih? Zašto ne netko iz gospodarskih eventualno udruga, komore ili nekog drugog ako se već želi otvoriti šira fronta i dati zaista jedna prava podrška evo nekim fantomskim budućim investitorima. Ovo evo svagdje dalje gdje se navodi ministar nadležan za gospodarstvo isti komentar vrijedi i za svaki sljedeći članak. Ovdje piše i što će definirati statut, a on zapravo otvara pitanje jedno dakle kada se govori o općim aktima, kada se govori o programu rada, financijskom planu. Piše i da se određuje vrsta usluga koje agencija pruža uz naknadu i utvrđuje visinu te naknade. E sada je to očito poveznica sa onim javnim ovlastima. Da li se za javne ovlasti utvrđuje naknada ili će ta agencija za naknadu još nešto drugo raditi što je zapravo na kraju onda i smisao i mome će se ta naknada tarifirati, za koje usluge, za koje poslove i gdje će se to taj cjenik i tarifni sustav vidjeti i koju će tu zapravo ulogu i s kojim smislom je ona ta agencija i formirana? Ovo je tim više zanimljivije jer evo pored ove agencije pored HAMAG-a koji isto postao agencija za investicije nedavno smo ovaj Hrvatski sabor nedavno usvojio zakon kojim se formirao Centar za energetiku za investicije u energetici. Ovih dana su se pojavili neki članci, neki novinski komentari gdje smo imali prilike vidjeti gdje je centar navodno evo prama tim komentarima poslao ugovore za financiranje javnim poduzećima iz svojih ukupnih prihoda treba odreći 0,2% ukupnih prihoda da bi financirao ili sufinancirao ovaj centar? To je naravno problematično iz jako puno razloga. Koje će to usluge taj centar obavljati? Temeljem koje ovlasti ili mogućnosti sami predsjednik uprave tih javnih poduzeća da određene usluge naručuju mimo javnog natječaja pa onda isto tako vezano za to pitanje i ovog članka u ovom zakonu za koje to poslove, usluge, aktivnosti će ova agencija pružati usluge uz naknadu, koju naknadu i čime će se to definirati? Agencija evo što potvrđuje i dalje u razradi ove teme ili ove ideje, kaže da će "agencija sticati sredstva za paljenje svoje djelatnosti iz državnog proračuna i iz drugih izvora u skladu sa zakonom". Kojim zakonom? Valjda ovim ili nekim drugim? Dakle, još naravno govoreći iz vlastitog iskustva jedno nepotrebno novo tijelo državne uprave, jedna nepotrebna agencija koja dalje birokratizira cijeli ovaj gospodarski prostor. A vjerujete da ono što smo mi počeli u proteklom mandatu da samo izuzetnim angažmanom svakog ministra cijelog aparata u strukturi samog ministarstva može ostvarivati ove ciljeve koje ste i naveli u preambuli ovog zakona.

Na ovo izlaganje imamo jedan ispravak netočnog navoda, uvažena zastupnica Natalija Martinčević. **Martinčević, Natalija (HNS)** Pa evo i opet puno netočnih navoda, ovaj puta ću ispraviti samo onaj vezan uz poreznu reformu, odnosno uvaženi zastupnik Popijač rekao je da je Vlada sa ovim porezima opteretila gospodarstvo. Upravo suprotno, Vlada je smanjenjem doprinosa rasteretila gospodarstvo za ukupno 2,4 milijarde na godišnjem nivou, a zajedno sa smanjenjima naknada za vode, šume i spomeničku rentu ukupno rasteretila gospodarstvo za 3 milijarde kuna. Tako da je gospodarstvo u tom dijelu rasterećeno, a ne opterećeno. **Stazić, Nenad (SDP)** Hvala lijepa. Poglede IDS-a na ovaj zakonski prijedlog iznest će uvaženi zastupnik Damir Kajin.

ali za početak da kažem nešto drugo. Jasno, neka nitko ne misli da neka agencija može pokrenuti Hrvatsku. Pomoći Hrvatskoj može, pokrenuti jasno teško, promijeniti sama po sebi jednostavno ne može nikako. Evo pred nekoliko dana sjedimo, razgovaramo sa nekim dečkima koji imaju svi po 20, 30, 40, 120 zaposlenih i kažu otprilike mi ovako. Pred 3, 4 godine svi smo se takmičili tko će više napraviti, jedan je išao raditi halu, onaj drugi je išao proširiti svoju halu, jedan je nabavio nove strojeve, onaj drugi je išao nabaviti bager. Jedan je renovirao ugostiteljski objekt, onaj treći je išao trgovinu itd. A danas mi kažu svi gledamo samo jednu stvar, kako prodati ovo što smo do jučer naprosto stvarali. To je ono najgore, ambijent je bio do pred nekoliko mjeseci u ovoj zemlji loš, prilike su bile besperspektivne. Svi se guraju usuđujem se kazati u taj javni sektor, svi se guraju u državne tvrtke, u par monopola, u banke, u upravu, u ministarstvo. Ja znam da mnogi od nas smo i tijekom današnjeg dana tražili da se pomogne kroz radno mjesto ovome ili onome, sirotinji da osiguraju neku egzistenciju. Da li je netko tražio ajde zaposli ga u nekoj privatnoj tvrtci, ne, svi smo tražili u nekom javnom servisu ili tome slično. Znači agencija apsolutno da, ali ono što je najbitnije u ovome trenutku jednostavno početi mijenjati klimu u ovoj zemlji. Znači rekoh agencija može pomoći, ne može mijenjati. Treba s druge strane isto tako svim građanima poslati neku poruku radite, imajte, zapošljavajte, plaćajte porez, pa i bogatite se i to treba ljudima jasno kazati. Ne može politika egalitarizma pokrenuti Hrvatsku, što god netko Treba vratit jednu nadu, treba vratit ljudima jednu vjeru da se isplati radit, da nisu svi koji su u tim privatnim servisima puki kriminalci i lopovi. Ne treba ih opterećivati, ne treba ih plašiti porezom na imovinu itd. Ja se slažem, bilo je puno onih koji su recimo ostavili jednu firmu u zadnje vrijeme, pokrenuli drugu, izigrali radnike,izigrali državu kroz doprinose itd. i to je za svaku osudu i to se neda pravdati. Iako ima nekih koji su to možda radili, a spašavali su i neko radno mjesto koje su prije toga otvorili. Jasno da tu praksu ja osuđujem ako netko to radi, ali opet kažem ni svi od njih nisu lopovi jer u ovim okolnostima kakve vladaju prilike u ovoj zemlji u zadnjih nekoliko godina doista je trebalo pravo umijeće da bi mogli jednostavno u tom gospodarskom svijetu preživjeti. Ono što je sigurno kako ja vidim u ovom Konačnom prijedlogu zakona o osnivanju Agencije za investicije i konkurentnost, najbolje ili najvrjednije to je u ovom članku 3. stavku 2. točci 3. gdje se kaže doslovce, citiram: pustimo sada pomaže u otklanjanju administrativnih barijera, vodi postinvesticijsku brigu, to ne znam da li će se ikad postići, ali je ovo treće, daje podršku primjenu novih financijskih mehanizama za podršku gospodarstvu (jamstveni fond za veliku industriju, fond za potporu velikim investitorima, i sl.). Međutim, ja Međutim, ja si postavljam pitanje zašto samo za ovu veliku industriju. Mi smo u Istri, nema ovdje gospodina Lorencina koji je bio na čelu te agencije, neću reći prije 15 godina možda bih pretjerao, prije 12 ili 13 godina upravo jedan ovakav jamstveni fond pokušali ostvariti i smatram da je to naprosto suština. Onaj mali obrtnik, nije bitno koji otvara trgovačko društvo, koji tek počinje taj nema nikakve imovine, on ne može do jamca ali bi trebao doći nekako do zajma. Njemu ni otac ni roditelji koji su 20, 30 godina odricali se, radili u Italiji, Njemačkoj, Austriji da bi kuću sagradili neće sada kuću staviti pod hipoteku da bi se on "mogao igrati poduzetništva". To je znači bit, kako za veliku industriju tako treba biti i za tu malu industriju, obrtnike itd. Ne samo za velike već i male. Prije je za ovom govornicom ministar Maras govorio otprilike da malo gospodarstvo kako ga zakon definira, ono do 250 zaposlenih otprilike je nekih 90% hrvatskog gospodarstva. Neka me nitko ne ispravlja ako možda nisam ga dobro citirao, da je 90%, možda čak i više je rekao, je rekao, BDP-a. Ali ja tvrdim da je opet ovim malima najteže. O velikima se svi brinu pa eto sada vidimo i kroz ovaj budući jamstveni fond. O malima se u ovoj zemlji nitko ne brine. Pred 3 godine u Hrvatskoj, gospodin Đuro Popijač to sigurno zna, imali smo 40 milijardi kuna investicije 2010., 2011. 20 milijardi kuna, e sad ćemo vidjeti, privatno i javno, koliko će biti 2012. godine. Ono što je jednako bitno, da se uklone barijere za te nove investicije i opet, pred 3, 4 godine u Hrvatskoj, to je spominjao i gospodin Maras, imali smo 4 milijarde eura investicija, ako se ne varam 2009. oko 2 milijarde, 2010. oko 600 milijuna eura, manje nego mala Crna Gora, 2011. svega 1,2 milijarde eura, ajde to je ipak sada skočilo. Svi nas zaobilaze. Jedine investicije su u bankarski sektor, u supermarkete, zadnjih godina ili ne znam već koliko Greenfield investicija nema, u hotele nitko neće, možda će se nešto dogoditi sa energetikom. Otpor javnosti na svaku investiciju je strašan, medija da ne govorimo, političke opozicije isto tako, nevladinih ugovora ne znam krajnje nedobronamjeran itd., Međutim isto to želim kazati, neke strane investicije nisu se pokazale najsretnijim. Danas dobivam cijelo jutro poruke da opet ovaj … zagađuje. A investirali su 70, 80 milijuna eura, 0,5% imaju hrvatskog izvoza, direktno radi 130 zaposlenih, indirektno 450 ljudi. Bez njih kompletan autoprijevoznički sektor bi naprosto propao u Istri. Znači s jedne strane osuđeni ste na njih, ali s druge strane molim barem neki nadzor kada je riječ o ovim emisijama. Jutros sam rekao da je ministar financija gospodin Linić u Washingtonu izborio se za kamatu pri MMF-u od 6,37%. Neki Neki evo dobit će sada kredite u Hrvatskoj za 4%, znači te subvencionirane kredite da ih tako nazovem. Inače ako država uzima kredite sa 6,4% poduzetnik poduzetnik ne može dobiti kredit ispod 7,5%, 8%, 9% građanin ispod 10%, 11% pa ni za kupnju automobila, a kamoli za nešto drugo. Mi ćemo tek tamo negdje 2013. otprilike znati što i kamo ide Hrvatska. Ja želim vjerovati da ćemo postići određeni rast iako ima onih kao npr. MMF koji kaže da i 2012. Hrvatska će imati negativan rast od 0,5%. U četiri godine mi startamo sa negativnim rastom od cca 10% da valjda ispod toga više ne možemo padati. I želim vjerovati da ovi jamstveni fondovi, da veća kreditiranja, da promjena prilika za ulaganja sve to može eto mijenjati investicijsku klimu i da će se nešto pozitivno dogoditi i u RH. Maloprije je gospođa Dragica Zgrebec, to sam si točno napisao, spomenula da u ovom trenutku u RH radi milijun 479 zaposlenih. Da smo od kraja prošle godine do danas ostali bez 38 tisuća radnih mjesta. Da nezaposlenih pred godinu dana bilo je u istom trenutku 254 tisuće, danas ih je tj. rekla je zadnji službeni podatak 339 tisuća. Znači plus 85 tisuća. Znači 85 novo tisuća nezaposlenih u godinu dana. Što je katastrofa! Ali je daleko bolnije 40 tisuća manje zaposlenih. To je kao da netko npr. izgubi 15 brodogradilišta ala Uljanik. Ja se usuđujem reći da u cijelom jadranskom turizmu, znači u hotelskom sektoru od Umaga dole do Dubrovnika u ovom trenutku nije zaposleno 40 tisuća ljudi. U Istri, a to je 35% hrvatskog turizma, radi u tim postojećim hotelima 7 tisuća ljudi sigurno ne radi, ne računajući jasno sezonce. Znači u jednom ISTRA TOURIST-u u Umagu, u jednoj LAGUNI u Novigradu, u PLAVOJ LAGUNI u Poreču, u RIVIJERI u Poreču, u ARENA TOURIST-u dole u Puli, VAL-ALTI, JADRAN TOURIST-u, Rapcu, ANITA-i znači svi solidni, veliki sustavi ne radi u ovom trenutku više od 6 možda 7 tisuća ljudi. Znači gubitak 40 tisuća radnih mjesta to je naprosto ravno tragediji i ja mislim između ostalog i zbog činjenice što se naprosto vodila politika da se ništa naprosto u zemlji u zadnjih nekoliko godina ne smije ili ne može napraviti. Ali zašto to govorim? Ako ljude ne vratimo na posao da ne bi netko mislio u ovoj sabornici ili hrvatskoj javnosti da će rasti BDP. Ne može Ne može sa radnih mjesta rasti BDP u RH. A gdje ti ljudi uglavnom danas u Hrvatskoj rade? 70% ljudi radi u malim tvrtkama. Kada kažem malim tvrtkama mislim na tvrtke koje imaju 2, 3, 5, ma ne više od 20 zaposlenih. I te tvrtke treba sačuvati i zato mi kroz jednu politiku jedne ne znam ove ili neke slične agencije moramo sa jamstvima izaći u susret ne samo velikima, tako se ovdje stoji za potporu velikim investitorima i velikoj industriji, nego malima jer u tom malom sektoru gospodo radi 70% građana RH, proračun pune sa 50% i to je jedino što preko noći tako reći može pokrenuti Hrvatsku. Slažem se ovo što svaki dan slušamo da i država snažno treba investirati, u tom pravcu ide ovo smanjenje proračuna, nije bitno da li 3,4 ili 4 milijarde kuna zavisi kako gledamo i komentiramo. 2010., 2011. bile su izgubljene godine između ostalog i zbog stalnih istraga u tom javnom sustavu. Nitko nema ništa protiv nadzora DORH-a, USKOK-a, inspekcija, revizija, sudova ajde dobro, i tu aktivnost je blokiralo bilo koju investiciju jer su ljudi koji su tamo radili bili prestrašeni i naprosto da bi sebe osigurali ništa nisu željeli raditi indirektno na taj način čineći enormnu štetu samoj državi. Znači, izvoz apsolutno da, treba je sačuvati, investicije potaknuti, stečajeve treba kontrolirati na neki način. Događa se gospodarski krah Slavonije, Dalmacije. Te regije treba spašavati, ali ja vam kažem da jedino to možemo učiniti na neki način ako sačuvamo to malo gospodarstvo i zato smatram da je krajnje ovaj pozitivno što je Vlada gospodina Milanovića to ministarstvo uvelo uvelo u taj sustav javne uprave ili kako se to zove. Investitori želim vjerovati da će dati šansu Hrvatskoj. Još ih nema na horizontu, valjda će doći. MMF je dao neku šansu Hrvatskoj, sačuvan je kreditni rejting to je dobro. Dobili smo ovaj zajam koji je za europske prilike krajnje nepovoljan, ali za nas je kao brdo, kao planina, kao kuća velik i pozitivan od 6,37%. 6,37%. Znači dobili smo jednu šansu i želim vjerovati da će se nešto u ovoj zemlji stvarno pokrenuti na bolje. U 4 mjeseca nitko ne može očekivati nikakve spektakularne rezultate ali Vlada mora dobiti šansu i priliku, a prilika i šansa Vladi je kako ja to vidim prije svega podrška i vrijeme. ... /Upadica: Privedite kraju./ … U roku od 100 ili 120 dana, vidim da mi je već isteklo i vrijeme, da se ne može ništa postići. **Stazić, Nenad (SDP)** Hvala lijepa uvaženi kolega Kajin. Pozivam sada uvaženog zastupnika Dražena Đurovića da nam približi stavove HDSSB-a.

koji je spomenuo u svojoj potpori o osnivanju agencije za investiciju i konkurentnost argumenta da je do sada bilo premalo stranih investicija a da je većina investicija bila u bankarski sektor u trgovinu, trgovinske centre, trgovinsku djelatnost, a da je bilo premalo greenfield investicija. I tu bi se složio. No, ne sjećam se da li smo imali državnu agenciju za potporu uspostave trgovačkih centara ili potporu bankama, pa bez obzira na to su itekako bile investicije upravo u ta dva sektora neovisno o tome što nismo imali baš nikakvu državnu agenciju koja bi davala potporu takvoj vrsti investicija. Pa onda i pitanje jedna ovakva agencija imamo li sada agenciju za potporu greenfield investicijama? Ali evo da se vratim na ovu temu. U prethodnoj točci dnevnog reda bila je rasprava o Hrvatskoj agenciji za malo gospodarstvo i investicije HAMAG Invest ili SDP-ova agencija. U ovoj točci dnevnog reda je rasprava o uspostavi nove agencije, agencije za investiciju za investiciju i konkurentnost ili HNS-ova agencija. Dolazi jedna za drugom ili točka za točkom. Dakle prvo ova SDP-ova agencija onda ova HNS-ova agencija. Ja ću to malo ovako zapravo lagano banalizirati da pojednostavim pojmove ali mislim da to nije predaleko od istine. Sada ova zvat ću ih cijelo vrijeme SDP-ova i HNS-ova agencija iako su to naravno hrvatske državne agencije. Ova SDP-ova agencija čuli smo u obrazloženju u prethodnoj točki dnevnog reda da će manje-više pokriti sada proširen sektor malog malog i srednjeg gospodarstva i poduzetništva koju čini da li 50, 70, 80 ili 90% ukupnog gospodarstva. I dobro. A sada dolazi nova agencija koja se tek ustrojava koja državni proračun u ovoj godini košta samo 18 milijuna kuna, srećom pa smo novac već pripremili, koja će pokriti što? Ona će pokriti srednje i veliko poduzetništvo, ajde recimo. Ukoliko ova prethodna agencija iz prethodne točke HAGAM invest pokriva manje-više većinu investicija u malom i srednjem gospodarstvu, poduzetništvu, obrtništvu zašto uopće ustrojavamo ovu novu agenciju? Ili da li nam za greenfield investicije koje zapravo trebaju državi uopće treba agencija? E sada kako su te agencije ustrojene? Ova HAGAM Invest iz prethodne točke dnevnog reda nije ustrojena prema Zakonu o ustanovama, dakle ona nema upravni odbor i ravnateljstvo, upravno vijeće i ravnateljstvo već ona ima jedan upravni odbor. Ona je ustrojena rekao bih po jednom egalitarnom modelu dakle ovaj HAGAM Invest. A ova SDP-ova agencija za investicije i konkurentnost ona je ustrojena po jednom metatističkom modelu prema Zakonu o ustanovama. E sada kako izgleda ova HAGAM Invest? Radi usporedbe, same strukture te dvije agencije ova HAGAM Invest tu ima svega pomalo. Dakle u njenom upravnom odboru bit će predstavnici ministarstava, Hrvatske gospodarske komore, Hrvatske obrtničke komore, HUP-a, Saveza zadruga one će surađivati sa županijskim razvojnim agencijama to je ovaj HAGAM Invest SDP-ov. Ova HNS-ova agencija koja je sada na dnevnom redu ona je ustrojena etatistički. Ona je upravno vijeće u kojem je predsjednik upravnog vijeća naravno potpredsjednik Čačić i nalaze se predstavnici gotovo svih ministarstava, u pravilu svih ministarstava dakle jedna mini vlada. Jedino od ministarstava tu nema MORH-a, MUP-a i Ministarstva zdravstva, sva ostala ministarstva su zastupljena u upravnom vijeću ove agencije. Ova SDP-ova agencija iz prve točke ima mandat na 4 godine HAGAM Invest. Ova agencija HNS-ova tu je mandat 5 godina. Agencija za investicije i konkurentnost HNS-ova agencija nema izjave usklađenosti sa stečevinom EU kao što imamo na kraju prijedloga jeli uz ovog HAGAM Investa. No zato ta agencija podnosi izvješće Vladi putem naravno Ministarstva gospodarstva upravni nadzor nad njenim radom izvrši naravno Ministarstvo gospodarstva, Hrvatski sabor više nema nakon što mi dignemo ruke i izglasamo tu agenciju mi smo završili s tom agencijom, ona dalje prelazi u nadležnosti u potpunosti Ministarstva gospodarstva. Jedanput godišnje će putem Ministarstva gospodarstva izvijestiti hrvatsku Vladi, a RH će jedino solidarno i neograničeno odgovarati za obveze agencije. To je članak 14.stavak 2. To jedino ostaje RH u trajnu obvezu u trajnu obvezu da trajno i neograničeno odgovara za sve obveze koje preuzme ta agencija. Tako da nemamo problema više. I sada se čovjek pita što sada s tom agencijom? Da li će ta agencija zaista ostvariti, da li mi za pokretanje hrvatskog gospodarstva prije svega i za bilo koji iskorak u toj željno očekivanom otvaranju novih radnih mjesta prvo moramo osnivati kojekakve agencije? Jedanput kada ih oformimo bez obzira koja vlast više se nikada nijedna ne gasi. Ostaju zaboravljene, agencije, centri, kojekakvi savjeti i to se samo dalje na proračunu lagano nakuplja, a mandati se izmjenjuju. Ukoliko se željelo štediti na državnom proračunu pa moglo se pokušati ne znam dva za jedan, gasimo dvije koje ne rade kada pokrećemo jednu. Ne, ne gasimo nijednu ostavljamo sve i otvaramo nove agencije i centra i ustanove i ne znam kako se već zovu. Nemamo mi ništa protiv i bili bi jako sretni kada bi Agencija za investicije i konkurentnost zaista u vremenu koje dolazi pokrenula investicije, ali ne vjerujemo i ne mislim da je prvi korak koji prema investicijama treba biti da se sa 18 milijuna kuna pokreće agencija. Niti otvaranje te agencije i sličnih ustanova koje vrlo često služe za uhljebljivanje svojih kadrova puno koristi i pomaže onim ljudima, broju zaposlenika koji se na web stranicama ovog ovog Zavoda za mirovinsko osiguranje smanjuje svakih sat vremena. Hvala. Prema tome, mi ovakav prijedlog nećemo podržati o ovakvoj agenciji. Hvala lijepa. Imamo dva ispravka netočnog navoda. Prvo uvažena zastupnica Natalija Martinčević. da se ovdje radi o HNS-ovim i SDP-ovim agencijama. Ovdje se naravno ne radi o HNS-ovim i SDP-ovim već isključivo o državnim agencijama, o agencijama koje imaju sve države u našem okruženju, države koje su itekako prepoznale da su takve agencije potrebne i nužne, koje su vas daleko pretekle u privlačenju investicija, a nas ostavile na dnu ljestvice konkurentnosti. konkurentnosti. HAGAM, ne postoji HAGAM, postoji Hrvatska agencija za malo gospodarstvo i investicije koja se zove HAMAG. To je bio krivi

Damir (SDP)** Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovana zamjenice ministra sa suradnicima, uvažene kolegice i kolege. O Prijedlogu zakona o osnivanju Agencije za investicije i konkurentnost iznio bih sljedeće sljedeće svoje osobno mišljenje. Dakle uvažavajući razloge temeljem kojih se predlaže osnivanje ove Agencije za investicije i konkurentnost, a to bi svakako bilo ostvarenje većeg društvenog proizvoda u Republici Hrvatskoj, dakle ostvarenje nekakvih profita i mogućnosti za oslobađanje investicijskog zamaha zamaha u Republici Hrvatskoj. Volio bih da se ne zaboravi da sama agencija ili bilo koja druga ustanova ne može biti glavni već jedan oda pokretača povećanja konkurentnosti hrvatskog gospodarstva, kao i gospodarskog rasta i razvoja, dakle može biti jedan od koordinatora. Naime, ustanova sa javnim ovlastima kakva bi trebala biti ova agencija može zajedno sa svim ministarstvima koji imaju direktni utjecaj na stvaranje infrastrukturnih, pravnih, organizacijskih, ekonomskih i drugih okvira biti samo spona koja bi trebala olakšavati dotok svježeg kapitala u hrvatsko gospodarstvo te omogućiti kraće vrijeme ulaganja i brži tijek investicijskih ciklusa. Svakako da bismo cijeneći europsku sektorsku strategiju razvoja zapravo trebali izvući najbolje učinke za naše hrvatske regije, pa tako i lokalne samouprave. Mišljenja sam da bismo svakako trebali osigurati da temelj aktivnosti agencije u smislu koordinacije i pomoći bude već zasnovan na svim razinama administrativnog ustroja Republike Hrvatske svakako na jedinicama lokalne samouprave . Vjerujem da na svim administrativnim razinama imamo vlastite strategije razvoja svi, dakle moramo ih imati po zakonu, dakle i vlastite planove razvoja, a naravno i prostorno planske preduvjete za svaku administrativnu cjelinu ili razinu pojedinačno pa onda imamo i polaznu točku za imamo i polaznu točku za djelovanje. Ti planovi se svakako mogu provesti uvažavajući ne samo koordinaciju kao zadaću ove agenciju već odgovarajući stupanj decentralizacije samih administrativnih razina u financijskom i organizacijskom smislu. Ako uzmemo u obzir da zapravo i same te administrativne razine, dakle pritom govorim o raznim različitim društveno političkim cjelinama, moraju poslovati kao poduzeća koja se moraju boriti za ostvarenje profita. Naravno da to mogu lakše ostvariti primjenjujući sve dobre prakse gospodarske aktivne tržišne politike, ali i naravno sve pozitivne politike, norme i teorije i prakse intelektualnog kapitala. Uvažajući zajedničko hrvatsko tržište, potrebu za podizanjem njegove konkurentnosti i gospodarskog rasta te potrebe za kreiranjem hrvatskog novog gospodarskog proizvoda koji će biti prepoznat i dostupan na europskom i svjetskom tržištu te osiguranjem održivosti razvoja postojećih gospodarskih proizvoda i usluga, nadam se i vjerujem da bi ova agencija trebala biti servis koji će skratiti prepreke i razriješiti nedoumice i poteškoće koje se pojavljuju danas u investicijskim tijekovima, osobito kada govorimo o javno privatnom partnerstvu, ali i drugim oblicima ulaganja i to na svim administrativnim razinama. Na taj način agencija bi mogla pomoći da se investicije izvršavaju na svim administrativnim razinama, a što još uvijek podrazumijeva potrebu da se promijene odnosi koji su utemeljeni na odgovarajućim zakonskim propisima koji danas podrazumijevaju predugačak put od ulagača do realizacije ulaganja ili investicija u Republici Hrvatskoj. Naravno da bi ovaj prijedlog zakona trebalo u hodu dorađivati i sa pravnog i organizacijskog ustroja. Naime, potrebno bi bilo utvrditi relacije agencije u odnosu na njezin pravni status i predviđeni način financiranja u odnosu na Ministarstvo gospodarstva koje je nadređeno, a to bi značilo da njezinu ulogu treba definirati upravo na način koji još može pripadat, način sustavne koordinacije i servisiranje u investicijskim postupcima svih razina, administrativnih razina u Republici Hrvatskoj, osobito jedinica lokalne samouprave. Podržavam ovaj zakon sa nadom da je on samo jedan od onih u nizu koji će omogućiti lakše i brže i jednostavnije ulaganje na svim administrativnim razinama cijeneći pri tome i mogućnost samih administrativnih razina, dakle u ovom slučaju i jedinica lokalne samouprave koje u ciklusima investiranja nailaze na nepotrebne prepreke i poteškoće. Drugačije ova agencija ne vjerujem da će ispuniti svoju zadaću. Hvala lijepo. Hvala vama. Riječ sada dajem uvaženom zastupniku Josipu Kregaru. **Kregar, Josip (Nezavisni)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, gospođo zamjenice, uvažene dame i gospodo. U Saboru se obično i raspravlja, i tako naročito klubovi govore, podržavajući ili osporavajući neku odluku. Ja ću ovdje donekle odstupiti od tog pravila jer ono što mislim reći je zapravo jedno zajedničko upozorenje predlagačima koji se ne tiče konkretno samo ovog zakona koji ću inače podržati. Radi se o upozorenju da je na djelu nešto što u jednom naslovu autorica naziva agencifikacija RH. Ja razumijem taj proces jer 2002. godine u jednoj studiji našao sam da postoji 56 agencija uz Vladu RH. 2006. godine tih agencija je već bilo 75, a trenutno ćemo imati 95 agencija. Taj proces je donekle razumljiv. On je rezultat neefikasnosti sustava javne uprave, on je rezultat velikih birokratskih osobito pravnih prepreka koje se na taj način žele smanjiti te se regulatorna djelatnost djelatnost u velikoj mjeri prenosi na agencije. Samo moje upozorenje bi se ticalo iskustava koje su drugi s tim imali. 2007. godine OECD, odnosno PUMA njihov institut za javnu upravu posebno na zahtjev Republike Češke izradio je studiju o agencijama u europskim sustavima javne uprave. Dakle to je sigma papers br. 43. 2007. godine. Oni upozoravaju na neke poteškoće i potencijalne probleme kod osnivanja agencije. Ono na što upozoravaju je prvo motiv. Agencije se osnivaju zbog toga da povećaju efikasnost izvršenja inače vladinih i ministarskih odluka. Da zapravo vode više računa o izvršenju nego što to radi klasična državna ili javna uprava. Problematični dio toga po toj studiji je činjenica da se na taj način jedan lijek ili jedno rješenje pretvara u novi problem, a to je pitanje što će jedinice lokalne samouprave što će pojedina ministarstva moći reći ako imaju stavove, očekivanja ili odluke politike suprotne tome? Druga, u ovom slučaju ja mislim da je to sasvim aktualno, druga poteškoća sa kojom se susrećemo, odnosno koju su oni konstatirali u studiji je problem koordinacije. Ovako veliki broj agencija, dakle ne tiče se samo ove agencije nego tog bujanja broja agencija, dovodi do poteškoća u njihovoj koordinaciji. 2002. godine to je bilo istaknuto pa i time da je tadašnji potpredsjednik imao 32 funkcije, većinom u takvim agencijama. Ne bi bilo dobro, sad ih imamo 95, da se taj broj povećava. Jer ono što se ističe je poteškoća koordinacije njihovog rada i činjenica da na taj način zapravo zamjenjuju djelovanje glavnog koordinatora državnih i drugih tijela, a to je Vlada. To je zapravo na neki način pomicanje političkog težišta ili upravnog težišta sa djelovanja klasičnih državnih tijela ministarstava na neklasična, ali slabije koordinirana a to su onda agencije i slične slične djelatnosti. Ja ograničen vremenom neću o detaljima te studije, iako je vrlo interesantno na koji način je Češka izašla iz tog problema. Više-manje time da su te agencije kasnije uklopljene u sastav ministarstava što je i ovdje bio mogući način rješavanja problema poticanja investicija. Samo to molim nije odabrano, odabrano je nešto drugo za što ja vidim izvjestan rizik. Zaključit ću ovim, mislim da je razumno jer postoji na neki način izvjesna pa pa ja bih rekao nepovjerljivost prema tijelima lokalne, regionalne i državne uprave da se ovakva tijela koriste kao kraći put donošenja i izvršavanja odluka. Ali moramo biti svjesni toga da je doziranje ono što je kod lijekova najvažnije. Lijek u maloj dozi je lijek, ali u velikoj dozi je otrov. da želim na neki način da predlagači vode računa o tome koja su međunarodna iskustva u pogledu stvaranja novih agencija i kako. Postoji izvjesna gornja granica apsorpcijskog gnoja koju možemo podnijeti. Hvala lijepa. Hvala vama. Za pojedinačnu raspravu prijavio se i uvaženi, oprostite nisam vidio. Imamo ispravak netočnog navoda. uvođenje i novih agencija i više nego potrebno. Ja bih još jedanput ponovila da se ovdje ne radi o agenciji koja je izmišljena sada i od nas, to je agencija koju imaju sve države u Europi. A kad ste naveli Češku, Češka ima ovu Agenciju za poticanje investicija od 1992. godine i ostvarila je 25 milijardi direktnih ulaganja baš putem rada te agencije. Zahvaljujem kolegici Martinčević. Dakle za pojedinačnu raspravu prijavio se i uvaženi zastupnik Mladen Novak. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, predstavnici ministarstva, kolege zastupnici. Ovako, moje je mišljenje da osnivanjem ove agencije definiraju se prvo neke činjenice. Činjenica da Vlada nije koordinirana pa predstavnike raznih ministarstava treba dodatno postrojiti u neko novo tijelo koje se ovaj puta zove agencija. Imali smo primjera centara i ne znam kakvih sve drugih naziva, ovaj puta je to agencija. Agencija će u većini stvari biti ustvari Vlada unutar Vlade samo što u njoj nema aktualnog premijera nego je tu sveprisutni prvi potpredsjednik Vlade. I saborski Odbor za zaštitu okoliša je u svom izvješću s rasprave o prijedlogu ovog zakona napomenuo, citiram, "da se pri osnivanju i definiranju djelatnosti agencija treba voditi računa o nadležnostima pojedinih tijela državne uprave i agencija kako ne bi došlo do preklapanja preklapanja nadležnosti." Također su primijetili da u projekcijama za 2013. i 2014. godinu nisu planirana sredstva za ove namjene u državnom proračunu. Također jedno mišljenje u ime još nekih odbora se postavlja pitanje zbog čega se neke agencije moraju osnivati zakonom? Dalje, iz ovoga ja zaključujem da se ustvari s ovim se obznanjuje činjenica da je ili ego prvog potpredsjednika Vlade beskrajan ili su njegove stvarne mogućnosti beskonačne. Osim pozicija prvog potpredsjednika Vlade, ministra gospodarstva, člana nadzornih odbora INA-e i Centra za praćenje poslovanje energetskog sektora investiranja on će po svom položaju kao ministar nadležan za gospodarstvo biti predsjednik upravnog vijeća ove agencije. Ovo pretpostavljam nisu ni izbliza sve njegove ne funkcije nego obaveze. Sada mene prvog kopka, a pretpostavljam da velika većina ovdje razmišlja na isti način samo što neki to mogu i u poziciji su da si postave na glas to pitanje, neki ne mogu ili jednostavno nisu zainteresirani, da li netko smatra da itko može kvalitetno odrađivati tolike obaveze, tolike funkcije i to bude stvarno odrađeno da to ne bude proforme ja sjedim tamo i svi moraju znati što ja mislim, što ja želim i podrediti se tome? Što će biti ako ne dao Bog nikome ali što će biti ako zdravstveno stanje našeg prvog potpredsjednika Vlade bude iziskivalo njegovu smjenu? Imali smo takvih slučajeva. Namjerno nisam aludirao na slučaj prometne nesreće iz Mađarske da ne bi bilo da sam zločest pa aludiram na to, ali ovaj slučaj smo već imali, da se netko povlači iz zdravstvenog razloga. Ovdje je definirano mi pišemo odnosno ne mi, nego predlagač piše po osobi. Što će biti ako se to desi dođe netko drugi na tu poziciju pa se dokaže da je samo jedan Supermen, da nitko drugi nije obnašati toliko dužnosti, toliko obaveza, kvalitetno odrađivati što ćemo u tom slučaju? Da li ćemo reći da su svi drugi nesposobni ili ne znam što ćemo onda u tom slučaju napraviti. Kada smo već kod Supermena i Supermenu se dešavaju propusti pa čisto dobronamjerno, čovjek koji je preuzeo tolike obaveze na sebe, koji očito ima povjerenja samo u sebe mjeseca mu je trebalo nepunih tri mjeseca da dobijem odgovor na zastupničko pitanje postavljeno 18. siječnja ovdje na aktualnom satu. 4 dana ako se ne varam nam je falilo da bude puna tri mjeseca. Čisto da podsjetim, zastupničko pitanje je bilo vezano na situaciju u gradu Sisku. Grad Sisak koji definitivno nije s ničim nije zaslužio ovu pokoru koju ima, a ima ju jer propada evidentno i tada sam postavio pitanje da li je dolazak prve dvojice ljudi ove Vlade u grad Sisak na staru godinu da li je to bilo sada ću upotrijebiti izraz koji se meni dosta često s ove strane nabacivao dok sam bio za govornicom, da li je to bilo politikanstvo, da li je to bilo čisto smirivanje tenzija pred referendum o ulasku u EU, ne trebaju nam novi nemiri, tada sam pitao da li je to to ili nije to to. Pa mi je onda rečeno onako sa puno razumijevanja, ne kolega, nema smisla to stvarno vam nije to, mi radimo na spašavanju grada Siska poduzete su silne akcije, dobio sam nakon nepunih tri mjeseca dobio sam odgovor. **Stazić, Nenad (SDP)** Da, da, to i je to su investicije. Agencija se zove između ostalog u nazivu ima investicije pričamo o investicijama. Pa je između ostaloga bilo oko grada Siska da će se tu spašavati. U međuvremenu kada smo već kod tih investicija u međuvremenu je došlo i do zatvaranja napojne mreže sa plinom pa je dodatnih 27 poduzeća odnosno oko 800 zaposlenih ostalo bez energenta od kojih je nekima to glavni energent za proizvodnju. I rečeno je o.k. idemo interventno u roku od 60 dana će se to riješiti. Međutim 60 dana u ovo vrijeme za privredu nije puno, 60 dana je vječno. To je stvarno ne puno, nego vječno. A problem nije od jučer. I ne kritiziram i ne nabacujem sada to ovoj Vladi, ali činjenica je da se za taj problem znalo puno prije i da se nije reagiralo dok nije došlo ono ne voda do vrata nego preko glave. Vjerojatno tih novih 800 nezaposlenih neće puno utjecati na statistiku na državnom nivou ali za grad Sisak će apsolutno značiti puno. Sada ću vjerojatno ću dobiti opet da ću oko agencije ali ima jedna druga agencija, opet agencija. Agencija za zaštitu za plovne putove koja nakon 15 mjeseci i bezbroj upozorenja nije uspjela doći do rješenja kako proglasiti elementarnu nepogodu sa plovnim putem. Pa zbog toga danas imamo situaciju da je recimo Dunavski Lloyd kao poduzeće praktički pred stečajem, nekih novih 130, 150 obitelji će ostati bez egzistencije. Država je preuzela na sebe obaveze da će 240 dana Savu držati plovnom to se svelo na svega 14% od raspoloživih dana i nikome ništa. To čisto da vam ukažem na to koliko su te agencije ekspeditivne, koliko su učinkovite, koliko ih što veli kolega nabrajamo ih samo ih dodajemo, dodajemo nijednu drugu ne gasimo ali smo eto čuli da postoji novi termin ovdje. Ne usudim ga se ni ponoviti bojim se da ne bi ovaj se zapetljao sa jezikom pa onda prihvaćam onaj termin koji ste vi rekli i slažem se s njim. Primijetio sam isto tako što je i većina kolega prije mene rekla da po mome je to čak na neki način malo i kukavičko jaje. Mandat članova upravnog vijeća traje 5 godina, a ukoliko buduća vlast iz bilo kojeg razloga odlučiti ostaviti ovu agenciju svaka kadrovska promjena će biti političko praktički razlog u budućnosti za prozivanje nekih novih. Ali to na neki način daje do znanja da ste svjesni da nećete dobiti ni sljedeće izbore. Sve u svemu u stanovitom dolazi do razumijevanja da se uvede reda i to ne samo u institucijama nego u procedurama i funkcioniranju i omogućavanju provođenja projekata općenito u administrativno birokratskom dijelu koji je definitivno najveći problem. Cijeli postupak ustanovljavanja ove agencije dokaz da ova vlast sve provodi stihijski na stilu bez kvalitetne razrade a imali ste toliko vremena z pripremu praktički, samo naivac je prije dvije godine mogao vjerovati da bi HDZ mogao opstati na vlasti. čak što više čuli smo to i od kolega da su to i oni znali prije dvije godine da će to biti tako. Ovo je po mom mišljenju čak ne radi vladajuće koalicije ovo rade pojedinci u ime vladajuće koalicije. I da nije u pitanju da nije u pitanju funkcioniranje države ovo bi bilo samo žalosno, ovako po mom mišljenju to je dosta i opasno. I što je najgore od svega, ja vjerujem da, ne da vjerujem, vidim da dobar dio kolega koji su u toj vladajućoj koaliciji isto sa snebivanjem gledaju neke izjave, neke nastupe i isto tako bi u nekim ajmo reć' privatnim obiteljskim krugovima vjerojatno to drugačije komentirali, ovako u ovoj sabornici moraju poštivat svoju koalicijsku većinu. Hvala vam lijepo. **Stazić, Nenad (SDP)** Na ovo izlaganje imamo jedan ispravak netočnog navoda i jednu repliku. Najprije ispravak, uvažena zastupnica Natalija Martinčević. Hvala na lijepim željama i brizi za prvog potpredsjednika. I vezano na čuđenje što se tiče njegovih obaveza vjerovali ili ne ima i ljudi koji nešto i rade, a ne samo pričaju. Sada bih ispravila netočan navod. Dakle odnosi se na moguće preklapanje nadležnosti. Nema preklapanja nadležnosti jer su one prije svega ovim prijedlogom zakona jasno definirane. A drugo, vijeće će imati 14 članova iz svih ministarstava upravo da bi se poboljšala koordinacija i komunikacija. Replika, uvaženi zastupnik Dražen Đurović. Izvolite. **Đurović, Dražen (HDSSB)** Hvala. Pa evo gospodine Novak, vi ste povukli jedan odličan light motiv na koji sam zaboravio u svojoj raspravi, to je pitanje što ako se ministar Čačić povuče. Ne mislim pritom na njegovo zdravlje ni na ništa već na njegovu javnu izjavu da ukoliko ne budu ostvareni rezultati očekivanog rasta od 0,8%, neka bar ne budemo u pozitivi …/Ne razumije se./… povlačenja, a što će onda biti zapravo eto i sa ovom agencijom ili sa centrom za energetiku koji su upravo ustrojeni praktički po njegovoj mjeri i na način i ja sam isto zabrinut kako će se to onda, tko će to preuzet. A također potpredsjednik Sabora nije zamijetio kad sam se javio stvarno na repliku tijekom izlaganja profesora Kregara i htio zapravo podržati. I ja vrlo slično na tom tragu razmišljam razmišljam glede tih agencija, da jednostavno broj agencija je enormno velik i da smo mi tu, ne treba tu bit ekonomski ekspert, treba jednostavno malo vidjeti kako ljudi žive, što razmišljaju, da se tu politika pomalo pomalo izgubila od one društvene matice, od onog društvenog trenutka u kojem se zaista država i društvo nalazi i da tu ipak treba povesti. Lako je iz proračuna nevidljivih 18 milijuna kuna izdvojit i reći evo to je 18 milijuna kuna za neku agenciju, ali 18 milijuna kuna u realnom svijetu, a to jest realan novac, jedna velika velika hrpa novca količinski iz koje se stvara nekakva čudna agencija i to olako. Jest, to je državni novac ali to je zaista i količinski jedan novac, novac ovih poreznih obveznika i lako je na taj način sa državnim novcem po svojoj mjeri krojit ovu agenciju pa onu agenciju pa onu, pa one će ostat, doći će druga vlast, ove će agencije ostat pa ćemo nove i mislim na tom tragu bih jako stvarno podupro izlaganje profesora Kregara. Lako je tako sa javnim novcem samo bujati, to je ona nabujala zapravo dijelom, taj birokratski aparat i državni i administrativni s kojim smo stvarno pretjerali. Hvala. **Stazić, Nenad (SDP)** Evo bila je ovo svojevrsna replika slaganja ne samo sa onim što je izrekao prethodni govornik nego čak i sa izlaganjem gospodina Kregara pa vas moram podsjetit da replicirat možete samo onome tko je posljednji govorio. Ali na ovu oštru repliku vjerojatno ćemo čuti i oštar odgovor kolege Mladena Novaka. Izvolite. Hvala lijepo. Namjerno nisam spominjao izjavu gospodina prvog potpredsjednika Vlade koji je rekao da u slučaju da ne uspije da će se on povući, ali bi ispalo da ja to nešto zazivam njegovo. Ne pada mi na pamet ni da mu dižem spomenik zbog njegovog rada, ali nisam prozvao ni nikog drugog zbog nerada, iako nitko drugi nije ni približno toliki rekorder po broju funkcija, obveza, samo je upitno koliko ih tko može izvršiti. I činjenica je da je moje aludiranje bilo na primjer koji smo već imali, a imali smo primjer da netko zbog zdravstvenog stanja mora odstupit i definitivno to nitko nikome ne želi. Čisto sam aludirao na situaciju koju smo već imali, a ne nešto što eventualno moglo bi se desit. U svakom slučaju hvala lijepa kolegi Đuroviću. Hvala vam. **Stazić, Nenad (SDP)** Nastavljamo s pojedinačnom raspravom. Na redu je uvažena zastupnica Ingrid Antičević-Marinović. Izvolite. Hvala lijepa, poštovani gospodine potpredsjedniče. Poštovana zamjenice ministra sa suradnicima, kolegice i kolege. Apsolutno podržavam donošenje ovakvog zakona kojim će se osnovati Agencija za investicije i konkurentnost. I treba jasno i glasno reći, ova agencija nije nikakav sajam taštine određenih dužnosnika, ovo je prijedlog Vlade Republike Hrvatske da se što snažnije ide u investicije i konkurentnost. da me ne začuđuje, ako se samo malo prisjetimo što je bilo do jučer i kakve su posljedice bile toga i gdje se i kako investiralo. Prije svega mjerodavni podaci, posebne i specijalizirane komisije koji je ocijenio Hrvatsku prije nekoliko godina da je Eldorado za perače novca. Kada bi ti i takvi htjeli investirati u Hrvatskoj sva su im vrata bila otvorena. Međutim, kad bi se javio investitor sa provjerenim izvorima vlastitim koje želi uložiti on je nailazi na silne poteškoće. Jedan od takvih je i emir odnosno država Katar i vlast koja je htjela investirati u Hrvatsku. Prema tome, možemo samo reći za to razdoblje ako je bilo epoha koje su se razlikovale u svojoj koncepciji kako pokrenuti gospodarstvo, moramo reći kako se ova prethodna iskazala samo svojim genijem da je '90.-tih razorila svu našu industriju. Sjetimo se samo televizijskih prijenosa gdje su se rušile tvornice, visoki tvornički dimnjaci uz opće narodno veselje tih istina koji su sutra poslani na burzu rada, a oni su učestvovali u tom jednom velikom narodnom događaju. Naravno da sada razmišljati to je krajnje vrijeme upravo i to vidim da je sasvim razvidno u ovom prijedlogu zakona, da se posebno potiču velike investicije jer i sve ono o čemu smo raspravljali jutros jutros i onaj prijedlog zakona koji govori o poticanju u malom, srednjem poduzetništvu nije moguće ukoliko ne budemo imali i velike investicije tj. ako ne pokrenemo industriju, odnosno reindustrijaliziramo zemlju. Kakva je dosada bila industrija koja se završila, crna industrija, koja nas je i zavila u crno, koja se sva svela i čije investicije su se svele u crnu vreću? I ti i takvi sada sve pokušaje Vlade žele minorizirati. A blagajna i evidencija i računovodstvo takvog takvog poslovanja bilo je zakopano u vrtu. Sada eto kako imamo onu narodnu poslovicu "zaklela se zemlja raju da se sve tajne odaju" pa više o tome i ne bih. Zašto vidim ovdje i kroz ovaj prijedlog Zakona o osnivanju agencije iako su ove primjedbe koje bez obzira iz kojih motiva su rečene jer smo i mi dosada osnivanjem agencija stavimo ruku na srce nismo proslavili. Međutim, ako vidimo i sastav agencije gdje praktički ona ustvari predstavlja osim toga što ima i operativnu funkciju ona u biti predstavlja i na neki način koordinaciju predstavnika najvažnijih ministarstava resora u Vladi koji su zaduženi i odgovorni za investiranje, za rad, za poticanje ulaganja, za omogućavanje investicija i za uklanjanje svih oblika opstrukcije tj. birokratskih prepreka. Naravno da uz sve ovo trebali bi imati i reformu uprave u smislu ne toliko organizacijskom koliko u smislu odgovornosti i transparentnosti ulaska u državnu upravu i napredovanja da glavni moto naše uprave bude kako riješiti predmet, a ne kako silnu energiju utrošiti kako odbiti onoga koji nešto od birokracije traži. I dok god birokracija, zadnji činovnik, od prvog do zadnjeg, ne budu shvatili da su oni tu radi ljudi, da je to njihov klijent i da se zamisle da upravo sami da su u privatnom sektoru i da moraju najlakše odraditi posao i da trebaju doći do klijenta i da budu sretni kad im netko pokuca na vrata i da im bude glavna riječ dobrodošli, a ne dođite sutra. Dakle, to je osnovna pretpostavka da bilo što riješimo. Jer ipak bez obzira koliko će ministara sjediti u ovoj agenciji, odnosno predstavnici ministarstava pa i ministri, koliko će ta agencija biti i operativna ipak ne možemo zanemariti postupanje pojedinih činovnika i uklanjanje i takvih barijera. i takvih barijera. Ja ću samo reći na jednom primjeru dakle često govorimo o ovome kako plastično predočiti ono i one poteškoće kojima se na koje nailaze ljudi koji imaju zdravo stečeni kapital, koji imaju volju i želju raditi i proizvoditi prije svega da jedno ministarstvo, da dva ministarstva dadu pozitivno mišljenje dadu sve moguće dozvole, ali da neko treće ministarstvo sasvim suprotnu odluku dade. To je veliki problem. Problem su i negdje i jedinice lokalne samouprave. One jedinice lokalne samouprave koje su bile marne i vrijedne one su imale prepreku počesto na državnoj razini. I obrnutih slučajeva imamo. Dakle u jednom malom mjestu, na otoku, prema tome to je posebno osjetljivo naše područje i zauzima našu posebnu brigu kroz brojne zakone je to deklarirano i ustanovljeno upravo oni koji kad vide takvog jednog, a koji nije spreman dijeliti ni davati mito, e onda to ne može. I čini mu se sve kako bi ga onemogućili. I zato ja vidim veliku, ja se nadam da su moje nade opravdane, da će upravo kroz agenciju jer će na kraju krajeva agencija kome je puno dato od njega se i puno traži. Agencija ima velike ovlasti i agencija je dužna i odgovorna za opstrukciju i neprovođenje u bilo kojem ministarstvu. To ne znači negiranje pozitivnih zakona, ali ako se vidi da neka zakonska odredba ili neki podzakonski akt jeste prepreka takvom ulaganju onda je njezino prvo da reagira e pa treba promijeniti zakon. Pa promijeniti zakon koji je prepreka ništa brže i lakše od toga. Sve drugo mogle bi ostati samo priče. A ja vjerujem da svi oni koji i danas pokazuju velike sumnje da će biti i ja se nadam ugodno iznenađeni. Hvala lijepa. **Stazić, Nenad (SDP)** Hvala vama. Na ovo izlaganje imamo 2 replike. Najprije uvažena zastupnica Ruža Tomašić, izvolite. Hvala lijepa. Kolegice Antičević pa glavni razlog što su investitori bježali glavom bez obzira baš su bile te silne neučinkovite birokracije. A ja sam se nadala prije nego što se ova agencija osnuje da ćete uredbama ili zakonima regulirati te silne birokracije da rade svoj posao. Tek onda bi možda moglo imati nekakvog učinka. Ali bez zakona koji će regulirati gdje birokracija radi svoj posao kako je i dosad radila nema nikakvog pomaka. To je kao da otvorite prekrasan restoran na jednom mjestu i onda ga otvorite i spremni ste za biznis i onda ustanovite da uopće niste napravili pristupne puteve. I ne može nitko doći u taj restoran. Hvala lijepo. Poštovana kolegice Ingrid očekivao sam da vi kao pravnica odgovorite na niz dilema koje u ime kluba su bile rečene. Zašto zakonom osnivamo agenciju koja je pod nadležnosti ministarstva, a ne Vlade? Morate priznati da je ovo prvi slučaj u Hrvatskoj da osnivamo zakonom državnu agenciju koja je u resoru ministarstva, a ne Vlade. Ali dobro, to je politička odluka. Što je sa postojećim upravama, uprava za investicije i druga za konkurentnost koje su postojale i postoje u ministarstvu? se one ukidaju, ulaze u sklop ove agencije ili ostaju? Koliko ja znam ostaju sa 20-ak i nešto zaposlenih svaka. I drago mi je da ste spomenuli situaciju da dva, tri ministarstva daju suglasnost i dozvole za ozbiljne investicije u Hrvatskoj i pojavi se treće koje eto nađe problem to se sad zove antipoduzetnička klima. Pa bih vas molio da mi na jednom živom primjeru objasnite ulogu te agencije npr. Brijuni Rivijera gdje je Vlada raspisala međunarodni natječaj za veliku investiciju Brijuni Rivijera i pojavilo se jedno ministarstvo i jedna uprava u ministarstvu jednom svojom odlukom poremetila i ugrozila jednu investiciju od nekoliko milijardi eura. Dakle, šef te agencije će tada što? Ako mi može tko odgovoriti na pitanje. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, gospođo zamjenice ministra, štovane kolegice i kolege. U ovoj raspravi je bilo izrečeno niz procjena, a isto tako i niz argumenata zašto se osniva ova agencija. Odgovor na pitanje zašto se osniva vrlo jasan svakom onomu koje je bilo osobno pokušao legalizirati nekakav poduzetnički projekt u RH ili je pak kao savjesni službenik ili lokalni dužnosnik pokušavao pomoći da se na određenom području u određenoj domeni nešto konkretno i napravi. Nešto iz svoje osobne prakse kao lokalni dužnosnik mogu prokomentirati u par rečenica, svjedočio sam u posljednje tri godine rijekama investitora stranih i domaćih koji su pokušavali u raznim domenama od turizma, nautičkog turizma, gospodarstva, graditeljstva, poljoprivrede pokušavali započeti određene projekte sudarali su se sa hrvatskom stvarnošću sa pravim stanjem ove zemlje kada je u pitanju funkcioniranje birokratskog aparata. I 90% njih je poslije određenog vremena iscrpljeno puno beznađa napustilo ove prostore i zaboravilo ideju da svoje novce plasira na području RH da pokrene određene gospodarske projekte i da zaposleni određeni broj naših građana koji nažalost nemaju posla. Slijedom toga bilo bi za očekivati da stranke koje preferiraju brigu za pozicijom radnika koje bi trebale brinuti zbog svoje deklarirane socijalne osjetljivosti o nezaposlenima pozdrave svaki napor i pokušaj ove Vlade, budućih vlada da se nešto u ovoj zemlji pokrene nabolje. Koja je prava narav ove agencije? Ova agencija je zapravo neka vrsta amortizera između onoga što očekuju kada ovdje dolaze investitori i kapital koji žele uložiti i onoga što i mi danas slijedom objektivnih ili subjektivnih okolnosti možemo pružiti. To je besciljno lutanje hodnicima razno raznih institucija od lokalne samouprave pa nadalje, to je neprovedivost odnosno sporost u donošenju prostornih planova, to je kontradiktornost pojedinih zakona, pravna nesigurnost za investitore koja proizlazi iz pojedinih zakona. Netko mora voditi računa o onim projektima koji su od posebnog značaja, a svaki je danas obzirom u kakvoj smo situaciji manje-više koji koji su od značaja za RH. Međutim interesantno je fokusiranje kada se govori o ovakvim problemima koji su opći hrvatski problemi na jedno ime. Interesantno prvi potpredsjednik Vlade gospodin Radimir Čačić je posebna motivacija za pojedine govornike u ovom Saboru. Ja bih dodao jednu šibensku narodnu da se "Za dobrim konjima prašina vije". Mislim da će se mnogi barem u dubini kao što je sebe intimno složiti sa takvom konstatacijom ili će to možda prokomentirati u nekom obiteljskom okruženju ali neće javno u sabornici. Nazivanje ove agencije Čačićevom agencijom povući ću jednu paralelu, jedan od mojih uvaženih kolega, ne znam je li tu, ne, uvaženi gradonačelnik Vinković potpuno opravdano ja ga u to podržavam skoro svako svoje izlaganja u stilu Kartaga mora gorjeti završava sa Đakovačkom ergelom. Nikada do danas mi nije palo na pamet da tu ergelu doživim kao Vinkovićevu ergelu ali mi je potpuno logično da kao gradonačelnik koji je zadužen sa funkcioniranje grada Đakova skrbi o vrijednim komponentama tog grada i taj njegov napor u svakom slučaju pozdravljam. Pa onda neću ići toliko daleko da tu ergelu iz tradicionalne Đakovačke ergele svima nama dobro poznate prekrstim u Vinkovićevu ergelu. Što se tiče zdravlja ima onih koji pretendiraju preuzeti skrb nad državnim dužnosnicima i ne znam kako je to riješeno kod vladinih dužnosnika ali znam da je kod nas u Saboru to riješeno. Imamo mi sistematske pregleda, netko se odazove, netko se ne odazove, nemojmo prejudicirati stvar. Sama rasprava o tome da li je agencija potrebna i postavljanje političkih hipoteza kako će ona raditi je legitimno pravo zastupnika da budu zabrinuti za sve procese koji se događaju u hrvatskom društvu i za sve odluke koje se donose u ovom Saboru. Međutim ima jedna velika istina znate kada naručite u građevinara da vam sagradi kuću ja mislim da nitko od vas nikad nije previše u sebi analizirao jel on doveo 4 zidara jel doveo 6 zidara, da li je doveo mješalice za beton ili jednu. Onaj koji ima zadatak da vam sagradi kuću taj ima pravo odabira alata. Rezultati, pristup onog koji je preuzeo odgovornost i zadatak na sebe će biti vidljiv jer matematika je egzaktna znanost. Zato sva ova prejudiciranja nepotrebne elementacije samo zamaraju hrvatsku javnost, a i auditorij koji bi trebao biti ozbiljan kada se raspravlja o ovakvim stvarima o kakvima mi raspravljamo danas. Pravne procjene objekcije o pravnoj utemeljenosti o nomotehnici ovog dokumenta neću uzesti u komentar jer se ne smatram pozvanim obzirom da nisam pravni stručnjak pa dopuštam da su možda neke kolege i primijetile neke nedostatke o tome će se očitovati izvjestitelj predlagatelja odnosno gospođa zamjenica državnog ministra. Ali generalno bi bilo normalno da sve ono što se donosi u ovom Domu kao alat potreban da se obavi zadatak, a zadatak je podignuti razinu konkurentnosti hrvatskog gospodarstva, motivirati investitore, pratiti ih i pomoći da otklone sve ono što ih čeka na putu provedbe projekta, bilo bi dobro da takvim alatima damo šansu bilo bi dobro da onima koji preuzimaju odgovornost damo šansu, a da o konsekvencama ove odluke danas razgovaramo kada ova agencija bude imala svoje prvo godišnje izvješće, kada se pokažu rezultati rada ove Vlade i kada budemo analizirali prve brojke nakon 12 mjeseci o razini investicija u Hrvatskoj o razini odnosno o fluktuacijama GDP i svega ostalog. Hvala lijepa.

Pa kolega Baranović je rekao da ove sve rasprave i ove lamentacije da zamaraju auditorij i hrvatsku javnost. Netočno. Mene ovo uopće ne zamara. Mislim da je dužnost zastupnika raspravljati i upozoravati na određene stvari, a isto tako naravno upozoravati na zdravstveno stanje jer zdravlje je vrlo važno za ostvarenje ciljeva i zadataka jer ako se naruši zdravlje još se ona mješalica potrga koju ste vi spomenuli onda ništa od posla. Onda će biti po onoj pjesmi "Uzalud Hvala lijepo. Kolega Baranoviću, doista ste me oduševili svojom raspravom jer ste mi otvorili vidike kako će formiranje ove agencije, ove nove, sad dal je državne ili ministrove agencije pustimo na stranu, uveliko pomoći radnicima jer će se otvarat nova radna mjesta. To je doista originalna misao koju ste u svojoj raspravi izrekli. Ni od jedne agencije, osim onih koji su našli posao u njoj i to najčešće po partijskoj i stranačkoj liniji nitko drugi koristi nije imao pa i od ove neće. I da ne bude zabune, svako tijelo državne vlasti, bilo ono agencija, uprava, zavod, koje će pomagati investitoru i rušiti birokratske barijere naravno da su dobrodošle. Ali ja vas moram podsjetiti da agencija sa 60-tak zaposlenih bi doista trebala bit čudotvorna agencija da riješi probleme redoslijedom koje su ne samo poslodavci hrvatski nego i strani ulagači, a na kraju same predstavnice Europske komisije konstatirali da su problem neinvestiranja u Hrvatskoj. I nitko na prvo mjesto nije stavio agenciju ili nepostojanje agencije nego na prvom mjestu sviju je korupcija. Onda je porezni sustav zbog čestih promjena, dakle nestabilnost poreznog sustava, onda je dostupnost kapitalu i visoka cijena kapitalu, onda je birokracija na svim nivoima. A Europska komisija je prijedlog za osnivanje jedne takve agencije stavila na 7. mjesto u rangiranju onoga što Hrvatskoj zamjera da nije imala. Obaveza svakog zastupnika je da raspravlja i priupituje, izaziva predlagatelje da li su sigurni da je prijedlog najbolji i da upozoravamo da je doista čudno da se agencija osniva zakonom, a odgovara ministarstvu. Nemojte dijeliti lekcije da to zamara hrvatsku javnost jer time zazivate praktički prizivate da se nijednom prijedlogu s tog aspekta ne bi smjelo raspravljati jer mi a priori moramo vjerovati u vaše dobre namjere i čekati rezultate.

ne znam da li je dobru terapiju utvrdio, a da je to osnivanje agencije. Mislim postoje valjda i mogućnosti da se one zapreke koje se zamijene otklone i u vlastitom radu, a ne samo da se rješavaju osnivanjem jedne nove agencije koja bi te zapreke trebala otklanjati. Također osporavat pravo rasprave o osnivanju jedne državne agencije koja porezne obveznike godišnje košta 18 milijuna kuna, dakle nije besplatna već 18 milijuna kuna, mislim da nije korektno. Što se tiče rasprave o toj agenciji, ovaj Hrvatski sabor neće imat prilike raspravljat o radu te agencije jer agencija neće podnosit izvješće Hrvatskom saboru, već samo Vladi Republike Hrvatske. I također jedna kratka napomena glede đakovačke ergele, naime ona je odlukom Vlade Jadranke Kosor izgubila pravnu osobnost tako da više ne može biti Vinkovićeva tako pridodana, vi procijenite čija danas može biti …. Na repliku ću odgovoriti samo iz potrebe da još jedanput ponovim neke svoje navode. Naravno da nisam uskratio pravo na razgovor, napomenuo sam da je to vaše pravo, ja osobno to doživljavam u nekim segmentima izlaganja kao lamentacije jer rasprava o Čačićevom zdravlju u raspravi o jednoj ozbiljnoj stvari kao što je donošenje ove agencije je po mom sudu nepotrebna lamentacija. Jednako tako i nazivanje ove agencije po bilo kojem državnom dužnosniku, u ovom slučaju gospodinu prvom potpredsjedniku Vlade isto tako smatram nepotrebnim. Osobno mi je žao što je đakovačka ergela doživjela sudbinu koju je doživjela i iz poštovanja prema tradiciji te ergele naglašavam neću je nikad nazvati Vinkovićevom mada primjenjujući neke kriterije koji su se čuli u raspravama mogao bi se zabavljat zabavljat s takvim trikovima. I u konačnici, naglašavam još jednom, sve što je rečeno su hipotetske političke procjene hipotetskog karaktera. Prije nego što ova agencija proradi i pokaže rezultate mislim da je svaka tvrdnja o njenoj uspješnosti ovog trenutka neargumentirana, ali držim da je potpuno jasno da onaj tko preuzima odgovornost da obavi određeni zadatak ima pravo na na alate koje smatra potrebnima za odraditi taj posao. I u tom kontekstu mi trebalo sagledavati ovu odluku, u tom kontekstu bi ljudima koji su startali u dužnost trebalo dati priliku da sa određenim alatima obave zadatak, ukoliko ga ne obave onda će svaka vrsta rasprave pa i ona sa najkritičnijim tonovima imati apsolutnu utemeljenost i potrebitost. Eto toliko. Hvala lijepo. Branko (Hrvatski laburisti - Stranka rada)** Poštovane kolegice i kolege. Ja bih predložio gospodinu Baranoviću da predloži Zakon o zaštiti lika i djela Radimira Čačića pošto ne smijemo govoriti otvoreno o onome što mislimo. Rekli ste da je svakom jasno tko je započeo neki posao, imao problema, zašto se osniva agencija. Da bi jedan čovjek rješavao sve probleme, zato se osniva agencija, a da recimo se pokrene sustav umjesto da proglašavate pojedine ministre nadljudima koji će micati ljude nesposobne, koji će proglašavati zakone suvišnima kao što je rekla gospođa Antičević. Kaže gospodin Kaže gospodin Baranović da se za dobrim konjima prašina diže. Gospodin Čačić je digao toliko prašine da smo se već počeli od nje i gušiti. Nepotrebne lamentacije umaraju javnost i kaže gospodin Baranović trebao bi nešto znati. Upravo mi koji smo raspravljali o tom zakonu rekli smo zakon o piscima da bi trebali nešto znati i napisati zakon koji bi osiguravao nekakvu izvršnu moć ove agencije. Da, pravo na znanje preuzela je, to nam je već nekoliko puta rečeno i od prvog potpredsjednika Vlade, vladajuća koalicija. Mi ostali nemamo pravo čak ni na lamentaciju. Oni koji preuzimaju odgovornost, kaže gospodin Baranović, trebaju dobiti šansu. Pa zar ćemo podrediti čitav sustav funkcioniranja države jednom čovjeku, čovjeku, jednoj agenciji ili jednom tijelu. I šta ćemo, anulirati demokraciju i vratiti se 20 godina unatrag. Hvala. Na repliku će odgovoriti cijenjeni zastupnik Petar Baranović. **Baranović, Petar (HNS)** Pa čujte uvaženi kolega da nismo eliminirali demokraciju to je potpuno vidljivo i stoga što vi imate priliku izreći sve ove sudove i naravno to je vaše legitimno pravo u demokratskom parlamentu da kažete ono što mislite. Međutim, žalosno je da jedna ozbiljna politička stranka raspravu o jednoj ozbiljnoj instituciji koja ima vrlo ozbiljan zadatak opisan u prijedlogu ove odluke zapravo transformira u raspravu o liku i djelu kako ste to nazvali jednog pojedinca pa makar on bio i prvi potpredsjednik Vlade. Ovaj Sabor i ovu Vladu su birali građani RH, izabrali izabrali su ovo što jesu znajući vrlo jasno naznačeno u predizbornoj kampanji tko će biti odgovoran za gospodarska pitanja u ovoj Vladi. Prema tome nepoznanice nije bilo. Potpuno je bilo jasno tko će biti premijer, potpuno je bilo jasno tko će biti ministar unutarnjih poslova, potpuno je bilo jasno tko će se baviti gospodarstvom. Inače štovanje lika i djela prepuštam onima koji nisu preboljeli neke stvari u sebi kao saborski zastupnik, a i kao čovjek ne štujem lik i djelo, ali prepoznajem sposobnosti obzirom da sam za razliku od mnogih svoj prvi pečat poreznog obveznika izvadio u 19. godini i 20 godina radio privatni posao prilikom kojeg sam nailazio na zapreke o kakvima se danas govorilo u ovoj sabornici i što me naučilo da u životu prepoznam ljude koji shvaćaju gospodarstvo, poduzetništvo i koji imaju rješenja za njegove probleme. Hvala lijepo. Za 5-minutnu raspravu u ime kluba HNS-a javio se uvaženi zastupnik Srđan Gjurković. Poštovani potpredsjedniče, uvažena zamjenice ministra sa suradnicima, uvaženi kolegice i kolege. Možda neka završno je višak, ali nakon ovih pojedinačnih objeda prema pojedincima iz Vlade red je zaista zaključit i završit ovu raspravu sa temom ovoga zakona. Zašto ovaj zakon, zašto agencija? Po rezultatima godišnjaka svjetske konkurentnosti vodećih svjetskih ekonomija u kojima se Hrvatska nalazi već 6-u godinu u 2010. godini bili smo 56 od 58 zemalja koji ulaze u to rangiranje. 2011. godinu završili smo na 58 od 59 mjesta. S ovim rezultatima godišnjaka apsolutno surađuje i naše Nacionalno vijeće za konkurentnost i to je jedna od svjetskih institucija koja obrađuje te podatke. Ulaganje u strana ulaganja u Hrvatsku direktne investicije u 2008. godini bile su 4 milijarde i 200 milijuna eura. 2009. godine 2 milijarde i 400 milijuna eura, to su izvješća HNB-a. 2011. godine procjena je, još nije sve definirano, bit će cca oko milijardu eura. U zadnja tri mjeseca 2011. godine samo je 100 milijuna eura bilo direktnih stranih investicija. U prva dva mjeseca 2012. prema preliminarnim podacima DZS-a izvoz robe iz Hrvatske izvoz robe iz Hrvatske bio je 1,3 milijarde eura što je 8% manje nego u istom periodu 2011. godine. Prosječna pokrivenost uvoza izvozom u ta dva mjeseca smanjila se sa 63,1 na 56,7%. Od 2008. godine izgubljeno je 176 tisuća radnih mjesta. Svi ukazuju, ne samo analiza rezultata godišnjaka svjetske konkurentnosti koja ima 20 elemenata, ne samo EU, Europska Hrvatska narodna banka, Hrvatska udruga poslodavaca, poduzetnici što je ključno, svi su jedinstveni u tome da nam nedostaje poslovna legislativa, da nam nisu adekvatne institucije, da je loša poduzetnička klima, da imamo birokraciju, korupciju i da je inercija u pomoći i provođenju poduzetničkih ideja želja investicija. 2010. godine ukinuta je Agencija za promicanje izvoza i ulaganja koju je osnovala Vlada pokojnog premijera Račana 2002. godine. HDZ-ova vlast je u toku 8 godina 4, 5 puta radila izmjene vezane za tu agenciju. Naravno potpredsjednik Vlade za gospodarstvo je bio na čelu te agencije itd., itd. i većina ministara itd. Prema tome nije ništa novo, samo je čudo da su je oni ukinuli s obzirom da nam je tako blagostanje bilo 2010. godine. I sada zašto zakon? Zato što ovaj Hrvatski sabor podupire poduzetničku inicijativu, podupire investicije, podupire da država uzme novu ulogu, da revidira pristup države, državnih institucija u odnosu na poduzetništvo i šalje jasnu poruku svima onima koji žele ulagati da i Hrvatski sabor, a ne samo Vlada, stoji iza agencije i preuzima onu odgovornost koja je vrlo jasna i mjerljiva jer mjerljive su one brojke koje sam izgovorio u početku izlaganja u ime kluba HNS-a. Prema tome Prema tome Vlada stvara i preuzima, stvara instrumente i alate s kojima će biti prijatelj poduzetnicima, otvoriti prostor rušenju birokracije dok se ne stvore uvjeti da sve normalno funkcionira jer svjesni su da ne funkcionira I zato podupiremo ovaj zakon i vjerujemo da će ovaj zakon biti ne samo provediv kroz agenciju, kroz njeno funkcioniranje prvenstveno kroz ravnatelja i one koji će biti zaposleni

Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, ujedno dopustite da zahvalim svim uvaženim zastupnicima i zastupnicama Hrvatskog sabora na ovoj zaista iznimno živoj raspravi, raspravi koja svakako je u najmanju ruku upozorenje i jedan veliki nadzor od strane i Sabora onoga što će buduća agencija raditi. Dopustite mi da izrazim i činjenicu da ste me pomalo i zabrinuli. U međuvremenu sam kontaktirala prvog potpredsjednika i uvjerava me da je dobro. Tako da evo mislim da u tom dijelu možemo pomalo i odahnuti. Međutim vratila bih se na ono što je ranije u ime Kluba zastupnika SDSS-a govorio prof. PUpovac i možda bih svoj završni dio upravo dala kroz ono što je on ispravno primijetio. Niti jedan institucionalni okvir, niti jedna agencija pa niti ova, ni dobre namjere, niti odlučnost, niti odgovornost koja se preuzima i u radu ove buduće agencije u susretu sa investitorima i njihovim iskustvima koja su ponekad zaista teška neće postići učinak ako nije praćena onim što je prof. PUpovac nazvao kvalitetnom investicijskom politikom. Ono što treba komplementarno ovoj agenciji također napraviti i na čemu se radi su u najmanju ruku dopuna investicijskog ciklusa koji je predstavljen na Vladi. Program poticanja ulaganja koji će kako smo najavili biti gotovo do rujna koji ide upravo u onom smjeru o kojem je i on na neki način kroz svoju raspravu ukazao, to je identificiranje s jedne strane onih sektora u koje se zaista isplati isplati ulagati ali i onih sektora u koje mi kao Hrvatska želimo da se dođe isplatiti nekome ulagat. S druge strane dobra strategija nismo imali do sada na taj način umreženo. Dobra strategija razvoja i inovacija i primjeni inovacija novih tehnologija u industriju i investitoru mogućnost korištenja potpora i olakšica zato što se usuđuje primijeniti nove tehnologije u proizvodni proces. I strategija industrijske politike koja iz sebe generira kasnije strategiju razvoja i tekstilne industrije, drvoprerađivačke, prehrambene industrije, industrije u turizmu, industrije u uslugama. Usluge i turizam su također dio industrija koje ne smiju biti na ovaj način I ako tu na neki način podbacimo i ako tu ne prepoznamo potencijal kroz potpore koje možemo ostvariti iz fondova EU i na neki način postići mulitiplikatorni efekt onda naravno poanta ovog zakona i same agencije i operativaca koji će biti spremni investitoru biti na usluzi i zajedno s njim ruku pod ruku razbijati poteškoće, identificirati ih i rješavati naravno da neće biti ništa. Dakle, može li zakon ovakav kao što je napisan pogoditi bez onoga što sam rekla suštinu? Ne može. Ne može iz još jednog razloga o kojem je nešto govorila zastupnica Antičević-Marinović, a to je samo jedna samokritičnost u tome imamo li dovoljno prijateljsko lice prema svim ulagačima, ne samo prema stranim ulagačima, pa i našim domaćim investitorima koji se dnevno javljaju jer su suočeni sa ovim ili onim rješenjem, sa proturječnim rješenjem ureda gradske uprave i recimo nadležnog odnosno nekog drugog ministarstva. Da li a priori promatramo ulagatelja bilo stranog ili domaćeg kao prijatelja ili smo podozrivi prema legitimnoj ekonomski opravdanoj želji da se ima povrat na investiciju da se zaradi. To mora biti i državi ali i investitoru legitimna želja zbog koje ga nećemo gledati pozitivno nego upravo pozitivno. Ako on zaradi, zaradi i država, zaradi i Porezna uprava, zaradimo svi mi i od tog dijela živimo i u javnom sektoru. Prihvaćajući amandmane koje u unapređenju ovog tekst su iskazali klubovi odnosno odbor, na čemu zahvaljujem uz naravno i one nomotehničke ispravke koje su uočeni za vrijeme rasprave, dakle prihvaćajući ove amandmane koji su više možda usmjereni na nomotehniku dopustite mi samo jedan mali suštinski osvrt. U ponedjeljak mislim sjela sam sa predstavnikom jedne investicijske grupe koja je predamnom otvorila kartu jednog grada uz obalu i rekla sljedeće, mi tražimo dozvolu za ovih 20m pristupne ceste. Imamo jedno rješenje nadležne lokalne jedinice lokalne samouprave. ali znate taj dio je vezan za 6,7 km niže dolje uz cestu, rješavanje zagušenosti jednog prometnog dijela što je grad zapravo rekao nekako je zgodno povezao da ovih 20m, 7km tamo gdje su sve lokacijske i građevinske dozvole izdane pa bilo bi zgodno da onda uz put dok se tako rješava ovih 20m da možda riješimo i 7km niže prometnu zagušenost. Da li je to nešto što se treba od investitora uistinu tražiti? Možda da, možda ne, ali ako imate dva različita rješenja o istoj stvari onda ja očekujem da agencija sutra uzme taj papir, a ne zamjenik ministra, da agencija uzme ta dva papira, stavi odobrene lokacijske i građevinske dozvole na stol i ide istraživati zašto iste stvari možda smo riješili odnosno izdali dva rješenja. Jedno na razini tijela lokalne samouprave, a drugo na razini županijskog ureda. Zaista nije bitno kome i o kojem lokalitetu se radi, bitan je taj efekt koji mi možda sami kao birokracija proizvodimo u investitor. To je ono uvaženi zastupniče Lesar koji ste postavili pitanje jednog plastičnog primjer, to je plastičan primjer frišk otprilike 48 sati koji traje 14 mjeseci, a ukupno do sada je investirano oko 5,5 milijuna eura. Evo zahvaljujem još jednom, uz posebnu napomenu da usvajamo i prihvaćamo predložene amandmane i zahvalu za prethodnom raspravom. **Stazić, Nenad (SDP)** Zahvaljujem zamjenici ministra. Time je rasprava o tekstu zakona završena. Glasat ćemo kada se steknu uvjeti.